ми переходимо до "години запитань до Уряду". І оскільки це наше перше засідання після дворічного терміну обрання уряду, обрання Прем'єр-міністра України, я запрошую до виступу Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана (15 хвилин), а потім будуть запитання і від фракцій, від народних депутатів. Будь ласка, Володимир Борисович. Доброго дня! Вельмишановний пане Голово Верховної Ради України! Шановні колеги народні депутати! Маю честь сьогодні звернутись до вас словами, в першу чергу, вдячності за підтримку адже саме 2 роки назад 14 квітня у цій залі був сформований новий уряд вашою довірою, перед яким стояли серйозні виклики і реальні завдання. Безумовно, треба зазначити, що за 2014-2015 рік наша держава пережила величезні випробування з точки зору соціально-економічних питань, які є надзвичайно чутливими для українських громадян. І коли в 14-му–15-му році були досягнуті всі необхідні умови для стабілізації України, наше завдання було розвивати національну економіку і почати вирішувати ті проблеми, які десятиріччями накопичувались, і були, і залишаються поки що, на жаль, надзвичайно чутливими для українських громадян. Наше завдання було забезпечити початок економічного зростання. Ми почали працювати над тим, щоб почати відновлювати соціальну справедливість, але це все потребувало нашої спільної позиції і спільних рішень. Завдячуючи нашій співпраці, нашим дискусіям, іноді дуже нелегким, нам вдалося багато питань зрушити з місця.

Ми вперше зробили кроки щодо підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати. Ми почали змінювати систему національної освіти, відкрили можливості для побудови нової системи охорони здоров'я. Ми почали відновлювати країну і робити їй капітальний ремонт. Сьогодні, коли пройшли ці 2 роки, ми можемо з вами сказати, що 2 роки не були простими. 2 роки були дуже складними для громадян України, але ми вистояли в цей надважкий період. Я думаю, що ми пройшли і певний історичний етап, який можливо назвати "антикризовим етапом" в долі нашої країни. Перед нами зараз стоять нові завдання. Нам потрібен швидкий економічний ріст, нам потрібні нові робочі місця, нам потрібна економічно сильна України, яка може забезпечувати ефективне відстоювання наших національних інтересів, відновлювати територіальну цілісність. Ми маємо зайняти гідне місце на мапі Європи і світу. І у нас є для цього всі можливості. Але, як завжди, ми приходимо до точки, де маємо зробити вибір: або іти далі і розвивати країну, дивитися в очі проблемам і їх вирішувати; або відкотитись назад. У нас не стало менше викликів. Ми маємо сьогодні серйозні проблеми з точки зору обслуговування зовнішніх боргів. І не ми з вами їх брали, але ми з вами маємо їх обслуговувати, і ми маємо її повертати – це наш обов'язок. Не перекладати їх на плечі рядових українців, а наповнювати український бюджет. Робити все для того, щоби люди відчували, що в їхній кишені стає більше грошей і за них, вони можуть купити більше, ніж коли-небудь. Ми маємо сьогодні тільки сформований державний борг, з 2007 року по 2014-й. Увага: 60 мільярдів доларів! 46 за той період, який я щойно зазначив. 46 мільярдів були запозичені ззовні, але ніхто, ні Україна, ні українці цього не відчули. Ми маємо приймати всі необхідні рішення для того, щоби Україна стала врешті успішною. Ми почали будувати дороги, ми почали забезпечувати енергетичну незалежність, ми почали вирішувати проблеми, які, дійсно, не вирішувались десятиріччями. Але ми точно знаємо, і мій уряд, і я, як Прем'єр-міністр, разом з вами, що потрібно конкретно зробити для того, щоби ми досягли успіху. І це потребує нашої подальшої з вами консолідації. Сьогодні дехто говорить про те, що треба проводити начебто позачергові парламентські вибори. Виглядає це дивно, і я про це говорив не один раз з цієї трибуни, оскільки до чергових виборів ми маємо півтора роки, і за півтора роки ми можемо численні проблеми, які накопичились, вирішити. Ми можемо уникнути будь-яких дестабілізацій, які несуть, в тому числі і позачергові вибори. І ми це зробимо з вами, я в цьому глибоко переконаний. Я пропоную зовсім інший сценарій. Давайте працювати таким чином, щоби в 2019 році нам не було соромно дивитись людям в очі, щоб реальні доходи людей, реальна робота, реальні умови життя, змінились саме в кращий бік - ы ми вийшли на цю трибуну, і прозвітували перед українським суспільством за період важких випробувань, але з очевидними успіхами. Цього люди сьогодні чекають. І я глибоко переконаний у тому, що та команда, яка сьогодні сконцентрована в цьому парламенті, як би не розділяли нас політичні прапори, а в моєму серці єдиний український прапор, я знаю, що коли важко, ми об'єднуємося, приймаємо рішення. Свідченням цього стали ті рішення, про які я щойно сказав, які відкривають можливості побудови нової якості життя українців. 2018 рік. Ми маємо залучати інвестиції, ми маємо відновити українське село, ми маємо продовжувати децентралізацію, ми маємо збільшувати добич українського газу і забезпечувати нашу незалежність, ми відремонтуємо тисячі нових і збудуємо тисячі нових кілометрів українських доріг. Ми знаємо, що 2018 рік має всі підстави бути успішним. Тож я пропоную сьогодні йти далі, далі для того, щоб дати справжню відповідь на всі виклики і бути чесними перед українськими громадянами. І сьогодні я хочу щиро подякувати, пане Голово, вам за вашу роботу, за вашу підтримку, подякувати, шановні колеги, "Блоку Петра Порошенка" вам за підтримку, розуміння і консолідацію, шановним колегам з "Народного фронту". Шановні колеги, дякую за підтримку і за ці два нелегкі роки, ми разом, але я переконаний, що в майбутньому ми будемо мати ще більш успіхів. Олег Валерійович, хочу подякувати вам і вашій фракцій за критику, за державницьку позицію і за те, що ті рішення, з якими ми приходимо в парламент, ви сприймаєте з серцем і завжди готові приймати рішення на благо нашої держави. Дякую, колеги з "Батьківщини", дякую колегам з групи "Відродження" і "Воля народу", буду дякувати колегам з "Опозиційного блоку", якщо вони менше будуть використовувати популізм і роз'єднання, а більше будуть приймати рішення на те, щоб Україна стала сильнішою. Дякую, колеги з "Самопомочі", за критику, за підтримку, за конструктивні ідеї, за спільну позицію по багатьом законам. І, звісно, шановні колеги народні депутати, я хочу сьогодні подякувати самим головним в цьому житті - звичайним українським громадянам. Я щиро дякую за ваше терпіння, за вашу мудрість, за вашу критику, за ваші поради, за ваше стремління зробити Україну успішною. Хочу сказати, що і моє серце, і розум разом з українським суспільством, яке бажає реальних змін. Разом, і до перемоги! Щиро дякую за вашу довіру! Отже, колеги, зараз запитання від фракцій і груп. Я прошу провести запис і приготуватись до запису. І прошу записатись: запитання від фракцій і груп.

Дякую. Уважаемые коллеги, шановні друзі, шановний Володимире Борисовичу! Наша депутатська фракція "Відродження" постійно вас підтримує і надалі буде підтримувати. У мене до вас запитання. Як народний депутат від Одещини, 142 виборчий округ, я це питання уже задавав, цього міста. Ще раз дуже вас прошу, дорога Сарата-Арциз, Арциз-Тарутино. Є проектно-кошторисна документація, ви дали доручення, но руху ніякого немає. Я звертаюся до вас, дуже прошу допомоги в цьому питанні. Дякую. Дякую, шановний Антон Іванович, за ваше запитання. Ви знаєте, що для мене як Прем'єр-міністра і уряду є пріоритетом відновлення українських доріг, які були зруйновані, на превеликий жаль, і кожного року не ремонтовані дороги зазнають величезних руйнувань. Ми розпочали програму капітального ремонту і реконструкції доріг у другій половині 2016 року, а більш масштабно у 2017-му, а ще більш масштабніше це буде виглядати у 2018 році. І зрозуміло, що сьогодні вже всі плани сформовані, але я хочу вас запевнити в тому, що по результатам першого півріччя ми подивимося про реальний стан виконання, капітального ремонту і реконструкції українських доріг для того, щоби, можливо, зробити коригування наших планів. Я обов'язково дам доручення ще раз подивитися на ті дороги, про які ви акцентували увагу. Одним із пріоритетів сьогодні є завершення дороги, яка з'єднує Одесу і Рені "Одеса-Рені" – вона стоїть сьогодні у пріоритеті. Ми вже другий рік поспіль робимо її відновлення, і в цьому році я хотів би, щоб ми її завершили. Дякую вам за ваше запитання. Одарченкові. 10:19:45 ОДАРЧЕНКО Ю.В. Дякую. Шановний Володимир Борисович, хочу до вас звернутися як до людини, яка в минулому успішно керувала містом, знає проблеми міста. Я обраний від Херсона, і в Херсоні є величезна проблема, пов'язана з руйнацією будинків гнучкої схеми. В свій час були розроблені такі специфічні проекти, і ці будинки почали руйнуватися. Вони будувалися ще в 70-х роках. Є відповідна державна програма, яка в свій час передбачала виділення коштів на відселення людей з цих будинків. В Херсоні таких будинків 50, але п'ять з них знаходиться в жахливому аварійному стані. По суті, люди живуть під загрозою обвалу цих будинків. Я прошу вас звернути на це увагу. Є відповідне рішення Комітету Верховної Ради, і передбачати все-таки реалізацію цієї програми через виділення хоча б мінімальної кількості коштів. Дякую. Дякую за ваше запитання. Насправді такі проблеми притаманні багатьом містам України, коли є застарілий житловий фонд, який не придатний для проживання, і ви правду говорите про те, що я маю відповідний досвід у вирішенні таких проблем. Ніколи не брав участь у державних програмах з цього приводу, а шукав місцеві ресурси, оскільки якщо це житло комунальної власності, воно належить територіальній громаді. І якщо до 2014 року, ви праві в тому, що потрібні були нові програми окремі, чи то "Питна вода", чи то програма доріг, чи то програма котелень, чи то програма відновлення, реновацій житлового фонду або відселення, я з цим розумію... згоден, але з 14-го року, шановні друзі, ми з 64 мільярдів гривень місцевих бюджетів в 18-му вже передали на місця 231 мільярд, майже в 4 рази ми збільшили відповідні бюджети. Сьогодні, я думаю, що бюджет розвитку тільки, напевно, міста Херсон, можливо, дорівнює мільйонів 500 гривень, я думаю десь приблизно так, принаймні має бути не менше, тому що місто, яке я очолював, вже сьогодні – 300. Ну, хочу вам сказати, що тут треба на місцях працювати для того, щоб наповнювати бюджет. І, справді, навіть 300 мільйонів, цього є достатньо для того, щоби зробити поетапні програми виведення такого застарілого житлового фонду з експлуатації, переселення людей. Я для цього розпочинав колись програму років 10 назад муніципального житла, коли ми могли, в тому числі і вирішувати і ці проблеми або робити залучення інвестиційних ресурсів для того, щоб робити відселення. Я думаю, що сьогодні на місцях є всі повноваження для того, щоб вирішити цю роботу. Що стосується уряду, окрім того, що ми передали сотні мільярдів на місця, ми, в тому числі і зробили ряд важливих системних рішень щодо Державного фонду регіонального розвитку, де регіональна влада вирішує напрямки використання відповідно до державної регіональної політики. І друга позиція – це субвенції на соціальний економічний розвитку, окрім того ми передаємо кошти і на дорогі, і так далі. Тобто фактично у держави сьогодні немає... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Дякую вам. Від "Народного фронту" запрошується до слова Заставний Роман. Шановний Володимир Борисович, я, перш за все, хочу висловити вам щирі слова подяки від всієї Тернопільщини за ту системну роботу, яку ви проводити по відродженню тернопільського краю. Але проте хочу попросити, щоб ви особисто втрутилися в проблему, яка вже існує на Тернопільщині більше 22 років, - це питання жителів села Кутківці, бувшого радгоспу "Тернопільського", де розпаювання відбулося без їхньої участі, розроблена певна модель, де можна задовольнити 250 родин. Документи всі знаходяться безпосередньо в Кабінеті Міністрів. І людське таке прохання від всіх жителів цього села, пенсіонерів і бувших робочих із села і із села і радгоспу "Тернопільського", щоб ви особисто втрутились і посприяли якнайшвидшому вирішенню цієї проблеми. При безпосередньому візиті в Тернопільщину була така обіцянка. Я думаю, що ще більше буде слів подяки за ту системну роботу, яку ви проводите. Дякую. Дуже дякую, Роман Йосипович, за запитання. Я обов'язково розберусь, якщо ви мені дасте копію цього звернення, і подивлюся, що зможу зробити для того, щоб реально допомогти людям. Окремо хочу сказати, шановні колеги народні депутати, уряд нещодавно ухвалив рішення про передачу у власність 23 тисячам українських фермерів земельних ділянок, які вони обробляють, але на які не мають права власності. І будемо просити український парламент ухвалити цей закон для того, щоб відновити соціальну справедливість і підтримати українське фермерство. А щодо цього питання жителів села Кутківці, ми перевіримо, в чому є проблема. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Волі народу" Шахов Сергій Володимирович. Включіть мікрофон, будь ласка. 10:25:02 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановний Володимире Борисовичу, сьогодні величезна проблема стала на ринку перевезень населення. З маршруток викидають пенсіонерів, наших дідів, які боронили нашу землю від фашистів. Сьогодні в задні двері вилітають діти (це сталося на Львівщині), і пільговиків взагалі не перевозять. А руйнується сьогодні електротранспорт, це трамваї і тролейбуси. Я до вас звертався на Кабміні. вся Європа сьогодні йде за зеленою енергією. Вся Європа сьогодні бореться з забрудненням довкілля. Ми що, хочемо, щоб електротранспорт сьогодні здався повністю на металобрухт і вивезли з міст. Я прошу сьогодні відмінити Постанову від 2015 року 1192 і повернути Постанову 881 по поменшанню сплати за електроенергію комунальними підприємствами, бо це не комерційні підприємства, це саме комунальні, які сьогодні… Це саме підприємства, які перевозять пільговиків. Будь ласка, зверніть на це увагу. І друге. Володимире Борисовичу, Луганщина чекає виїзний уряд до нас, з короваєм. Будь ласка, подивіться в якому стані сьогодні інфраструктура. Дякую. Дуже дякую за ваше запитання. Що стосується питань тарифів на електротранспорт. Звісно, краще, ніж електротранспорт або муніципальний великий габаритний транспорт, знайти жодної іншої системи неможливо. Зрозуміло, що в містах маленький транспорт є контрпродуктивний і він поглинає великий транспорт, що потім виникає величезними катастрофічними наслідками для мешканців міста. Чому я про це говорю, тому що маю власний досвід, в тому числі і в вирішенні цієї проблеми. Що стосується тарифів. Тарифи на електроенергію в країні встановлює незалежний регулятор НКРЕКП, на яке, на превеликий жаль, уряд немає жодного впливу. Тому що я вважаю, що є питання сьогодні справедливості тарифів для промисловості, для електротранспорту, для нічного освітлення і так далі, Ми маємо тут розбіжності в поглядах з НКРЕКП. Але це не входить в компетенцію по закону уряду, і ми нічого не можемо з цим подіяти. Що стосується взагалі транспорту, то це питання місцевих громад. Хочу сказати, що я знаю, що таке, коли транспорт виходить ели-ели, ледве-ледве, і люди мають величезні з цим проблеми. Натомість маршрутки створюють тільки небезпеку, технічно несправні і так далі. Я колись казав про те, що за кордоном в цих маршрутках возили цегли, а в Україні переробили їх з грузовантажних на пасажирські і возять сьогодні пасажирів, це неприйнятно. Тому ми постійно посилюємо відповідальність в цій сфері. Хочу вам сказати, що наш курс на те, щоби відновлювати тролейбусне сполучення, трамвайне сполучення, автобуси великої місткості. Сьогодні місцеві бюджети мають всі можливості для модернізації транспорту і його відновлення, в тому числі і відновлення і закупівлі нового. І я вважаю, що це питання суто місцевої влади. Там, де вона є ефективна, ми бачимо численні приклади… Шановний пане Прем'єр-міністре, а це зараз від трибуни був звіт уряду за 2 роки діяльності? Ми вимагаємо негайного звіту про діяльність уряду за 2 роки вашої роботи перед суспільством і перед платниками податків. Ви коли прийшли до влади 2 роки назад, ви говорили про наведення ладу на митниці і про будівництво доріг. Дороги зараз, коли зійшов сніг, це американські гірки, а митниця, там панують зараз правоохоронці і контрабандисти. Про які 70 мільярдів додаткових надходжень від митниці говорить уряд, якщо ми детально вивчили це питання і виявили, що ця сума стягнута за рахунок зростання імпорту, за рахунок того, що було введено ПДВ при імпорті газу, за рахунок того, що збільшилося ввезення транспортних засобів і за рахунок девальвації національної валюти. А реально стягнуто до бюджету від боротьби з контрабандою лише 46 мільйонів гривень. Тому, будь ласка, надайте нам зараз звіт про податкову і митну політику вашого уряду, що зроблено було… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Хочу вам сказати, що ті дороги, які виглядають як американські гірки, – це не дороги Гройсмана, це символ безгосподарності це символ безгосподарності минулого. Як виглядають дороги Гройсмана, ви можете подивитись в Київській області, у Львівській області, можете подивитись на Одесу – Рені. Це ті дороги, які ми відновлюємо нові. А тепер, що стосується звіту уряду. Послухайте, я можу точно сказати про те, що звіт уряду український уряд публічно презентував 15 лютого 2018 року. Він знаходиться сьогодні в парламенті, є доступний для вас, ви можете його вивчати. Більше того, в ряді комітетів вже пройшли розгляд цього звіту з конкретними цифрами, з конкретними деталями і з конкретними планами, планами, в тому числі і на майбутнє. Тому, будь ласка, вже 2 місяці у вас було його почитати. І уряд України завжди готовий звітувати в будь-який момент і будь-якій аудиторії, що ми робимо постійно. Ще одне хочу вам сказати, що навіть я ввів абсолютно нову практику щоквартального звіту уряду, де я публічно абсолютно перед засобами масової інформації презентую те, що було зроблено за один квартал, півріччя, 9 місяців і рік, а потім річний звіт, який має надійти по закону до парламенту, який надійшов до 15 лютого наступного року. Так що читайте, дивіться. І, безумовно, якщо у вас будуть побажання на майбутнє, ми завжди їх готові врахувати. А що стосується боротьби з контрабандою, то можу вам сказати, що, дійсно, нам дещо вдалося зробити, і про це говорю не я, а бізнес-асоціації. І навіть те, що ви сьогодні процитували, що кошти надійшли від сплати за експорт, імпорт, автомобілі і так далі, це свідчить про те, що, насправді, кошти надходять в бюджет

на закупівлю скануючих систем, 13 із скануючих систем, які дадуть нам можливість більш якісно і чітко проводити догляд і оформлення вантажів, на які ми будемо, я переконаний в тому, які збільшать поступлення до українського бюджету. минулих періодах нам блокували проведення цих тендерів, сподіваюсь, що в цей раз ми їх проведемо і зможемо автоматизувати роботу української митниці. А, окрім того, я думаю, що ви входите в профільний комітет, можете запросити керівника ДФС, він вам постійно про кожну гривню, про кожний показник, про роботу кожної митниці. А з контрабандою давайте боротись більш жорстко, і я тут абсолютний прихильник таких заходів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Ревега Олександр. Доброго дня, шановний Володимир Борисович! Я хочу попросити вас, щоб ми завершили в цьому році ту необхідну і потрібну справу по місту Бердичеву, коли було лихо у 2017 році. У зв'язку з погодними умовами люди не змогли закінчити роботи - і кошти повернулися в бюджет. Ми об'їжджали місто з міським головою. Люди надзвичайно вдячні, дітки, медики - всі вдячні за те, що люди повірили, повірили вам, і даже без коштів вони накрили дахи, щоб не обвалилися стелі і далі не було більшого лиха. Я вас дуже прошу, щоб ви допомогли виділити кошти, бо вони повернулися в бюджет, щоб розрахуватися з людьми і щоб були закінчені дані роботи. І ще одне важливе запитання. Володимир Борисович, я вас дуже прошу, я вже звертався не один раз із трибуни Верховної Ради, допоможіть, будь ласка, збудувати будинок в місті Бердичеві. Три роки поспіль виділяються кошти, будинок для військовослужбовців. У нас три військових… 30 секунд, будь ласка. РЕВЕГА О.В. …одна з них - це сили спеціальних операцій. Три роки виділяються кошти, там якісь непорядні підрядники чи документація не в порядку. Будь ласка, міністр оборони, почуйте мене, щоб збудували військовим цей будинок, закінчили. Кошти три роки виділяються, кожен рік на 3-4 мільйона зростає вартість, а роботи не робляться. Володимир Борисович, я дуже прошу втрутитися. Це для наших військових. Дякую. Дякую за запитання. Насправді ми виділяли кошти для того, щоб підтримати мешканців Бердичева після тих подій. На превеликий жаль, вони не були використані. На наступний урядовий комітет буде винесено це питання для того, щоб не відновити, а повернути те, що не було використано в минулому році. А що стосується будівництва, розглянемо спільно з Міністерством оборони. Дякую. Дякую. Від Радикальної партії до слова запрошується Амельченко Василь. Він передає Олегу Ляшку. Будь ласка. 10:35:28 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Прем'єр-міністр, найкращий звіт уряду – це гроші в кишенях українців. Сьогодні ціни в магазинах, в аптеках, на комуналку такі, що жодна робоча сім'я не може задовольнити свої потреби. Ото є звіт про діяльність. Щодо доріг. Безумовно, ми бачимо ті дороги, які ремонтується, але більшість доріг в Україні не ремонтується. Я позавчора їздив на Луганщину через Донеччину, дороги немає, один напрямок. І ключове. Збільшення доходів українців - єдина можливість відродити економіку і подолати бідність. Ми чуємо заяви представника Міністерства фінансів вашого про те, що немає можливостей для підвищення зарплат. Ми чуємо заяву Міжнародного валютного фонду, щоб українцям не піднімали зарплати. Ціни на газ піднімають, ціни на продукти піднімають, на ліки піднімають, а зарплати і пенсії не піднімають. І як за цих умов вижити людям? Як подолати бідність? Тому ми вимагаємо від вас підвищення заробітних плат, що дасть можливість вернути людей в країну і подолати бідність. Дякую, шановний Олег Валерійович, за ваше питання. Я вам хочу сказати, що мене дуже турбує питання зростання цін. Але моя стратегія, я думаю, нічим не відрізняється від вашої. Як ми можемо сьогодні стабілізувати ціни в Україні? Є два шляхи: або адміністративне регулювання, ніколи не було ефективним і ціни зростали, або ми можемо наситити український ринок якісною українською продукцією, це стосується в тому числі і продукції сільськогосподарського призначення. Ви правильно говорите про те, що ціни на енергоносії впливають на кінцеву вартість продукції. Але ви також знаєте, що ми не впливаємо сьогодні на регулювання цін на енергоносії – це робить незалежна комісія. І коли для промисловості це збільшується, то це збільшується для кінцевого продукту, в тому числі і може збільшуватись для виробництва і ремонту, капітального ремонту, і реконструкції доріг. І тут я абсолютно з вами згоден, що сьогодні це потребує додаткової уваги. Тому ми плануємо сьогодні масштабні програми підтримки аграрно-промислового сектору. Чому? Тому що в вартості споживчого кошику, саме найбільше зросла і минулому році ціна на що? Саме на м'ясо. Тому що було, безгосподарність привела до того, що ми мали серйозну африканську чуму, і ніхто з цим не боровся явищем в попередні періоди, але ми зараз почали цим займатись достатньо серйозно. Ми почали дотувати сьогодні, і підтримувати сільгоспвиробника на місцевості. В кожне господарство ми дамо, в домове господарство, в кожну сільську родину, яка буде вигодовувати сьогодні худобу, ми будемо давати дві з половиною тисячі, півтори тисячі на молочні стада. Ми будемо робити для того, щоб українська сільгосптехніка продавалась, а не імпортована. Це буде все сприяти створенню нових робочих місць і в тому числі реального зростання економіки. Я привів тільки один приклад. Тепер, ви говорите про дороги. Олег Валерійович, я їжджу по тим же самим дорогам і бачу, в чому є серйозна проблема. Та ніхто десятиріччями не міг цю проблему вирішити. Не було війни, була стабільна економіка, але брали борг,

Це було величезним злочином перед державою: брати борги і невідомо куди їх дівати, і дороги не ремонтувалися, дорога може стояти 10 років і потім знищитися. Якщо хтось в цій залі хоче сказати, що саме із-за мене зруйнувалися дороги, то, можливо, що із-за мене зруйнувався Радянський Союз? Я можу сказати, що я не той, хто буде прикривати реальний стан справ, я той, хто готовий вирішувати чи не вперше. Покажіть мені хоч один рік, можливо, за вашої влади, хто там критикував це питання, щоб побудувати 3 тисячі кілометрів доріг. Не бачите - я вас повезу. Але я згоден з тим і покажу, але я згоден з тим, що цього є недостатньо, люди сьогодні в більшості своїй їздять по поганим дорогам. Але якщо 5 років ми будемо реально над цим питанням працювати, дороги стануть іншими, зарплати стануть іншими, економіка стане іншою. І тому я говорю, що ми маємо залучати сьогодні фінансові ресурси для того, щоб економіка зростала. Буде зростати економіка люди будуть мати роботу, будуть повертатися в Україну працювати на ринкові зарплати. Але це політика не пустих слів, а конкретних дій, які ми з вами робимо. Нам потрібен час, нам потрібна сила, нам потрібна політична єдність, і тоді ми зробимо все для того, щоб віддати зовнішні борги, зробити економіку сильною і не приймати будь-яких умов, які погіршують життя українських громадян, оце моя політика. І я ще раз хочу вам подякувати за те, що в багатьох питаннях ми є однодумцями, а на місцеві дороги тільки в цьому році ми передаємо 11 мільярдів гривень, такого не було ніколи. І депутати, в тому числі мажоритарні, дивіться на місцях, як використовуються ці роботи. Тому що одного Гройсмана дивитися за кожним, хто робить дороги в кожному куточку України, а їх будуть робити сьогодні по всій країні, не вистачить. Давайте це робити разом, і наші надбання разом, і наші виклики разом, і проблеми, які ми маємо дивитися в очі, для того щоб їх вирішувати. І якщо будемо чесними перед людьми, люди завжди це будуть відчувати, розуміти і підтримувати. Дякую. Дякую. Від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, будь ласка. минулого разу, коли я задавав запитання, ви порекомендували подивитися перед тим, як задавати запитання, в дзеркало. Я сьогодні йшов сьогодні на роботу, подивився на себе в дзеркало, і тепер вирішив продовжити тему охорони здоров'я. Я знаю, чому пані Супрун приїхала в Україну. Ви казала, що вона, будучи в Америці, могла вибрати будь-яку іншу державу, а поїхала сюди, бо тільки у нас в Україні без диплому, без указу Президента про громадянство, можна стати міністром охорони здоров'я. Це тільки в Україні можна отримувати заробітну плату з наших платників податків, а сплачувати свої податки в іншу державу, це видно по її декларації. по-іншому. Є Закон про Кабінет Міністрів, 9 стаття. При формуванні нового складу міністрів Прем'єр-міністр вносить кандидатуру на членів уряду, і немає там ніякої коаліції. Щоб не було популізму, в чому ви нас звинувачуєте, я вам задаю конкретне питання:

я думаю, цю ж саму картину ви побачили зранку перед дзеркалом. Я дякую за ваше запитання. І знаєте, я розумію, що у вас є особливе ставлення до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Насправді ведемо дискусію в українському парламенті з коаліцією. Як тільки буде визначена спільна позиція щодо кандидатури міністра охорони здоров'я, то, безумовно, я як Прем'єр-міністр внесу цю кандидатуру в український парламент. А що стосується взагалі охорони здоров'я, хочу попросити одну річ. Просто попросити, будь ласка, дивіться, от говорять сьогодні, що лікарні, поліклініки в жахливому стані. Правда? Правда. А давайте все ж таки ми будемо говорити про те, що це все відбулося внаслідок абсолютно недолугої політики в минулі періоди, коли охорона здоров'я нікого це цікавила. Цікавило дві речі. Дві речі в охороні здоров'я цікавили, за що боролися всі режими: перше - це контроль над закупівлями ліків, мільярди, щоб привласнити їх собі; і друга позиція - закупити інші інші технічні засоби, обладнання, там все що завгодно, щоб на тому ще вкрасти 30,40,50 відсотків. Прийшла першим заступником міністра звичайна людина по прізвищу Супрун, яка почала ламати ці схеми, почала вибудовувати нову систему прозорих закупівель ліків, яка відмовилася від будь-яких корупційних оборудок, яка почала це все ламати. Ми як уряд почали працювати над тим, щоб або залишити охорону здоров'я в тому стані, як вона є, або її почати змінювати. Ми вибрали інший варіант. І, в принципі, я знаю, що будуть критикувати. Мене все моє життя критикують, що би я не робив, але як наслідок в результаті моєї праці завжди є непоганий результат по відношенню до людей – це саме головне, що мене мотивує на працю. І тепер я хочу сказати одну річ, що я дуже би хотів, коли я піду з посади Прем'єр-міністра, щоби охорона… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте можливість завершити. щоби охорона здоров'я була якісно іншою. Але тут треба розділяти, в тому числі, друзі мої, і відповідальність. Вже сьогодні мільйон українців обрали за контрактом свого власного лікаря, якому ми заплатимо вдвічі більше, ніж він отримував досі. Але суть полягає в тому, що давайте подумаємо і над іншим питанням: а кому належать сьогодні поліклініки, а кому належать сьогодні лікарні, а хто несе відповідальність за відділення у лікарнях і за стан операційних? Я вам скажу: власником поліклінік і лікарень є місцеві органи влади, районні, обласні третьої ланки, яким ми передали, я вже приводив приклад, понад 200 … трошки менше 200 мільярдів гривень на місцеві бюджети. Що їм сьогодні заважає зробити нормальну палату, що сьогодні їм заважає зробити нормальну лікарню або операційну? Ні-чо-го! Тому наші вимоги будуть посилюватися до того, щоб нові лікарні відкривалися. Ми зараз завершили ОХМАТДИТ, сьогодні, хочу підкреслити, що я обіцяв в цій залі закінчити будівництво пренатального львівського центру, в якому, на превеликий жаль, в 2011 році зупинили будівництво. Я виконав цю обіцянку, і ми добудували, допомогли добудувати львів'янам, сьогодні Президент у Львові його відкриє. Ми будемо йти далі для того, щоб допомагати вирішувати проблеми лікарень. Але саме головне: я сконцентруюсь на тому, щоб заробітна плата лікарів зростала – це наш борг, який ми маємо їм повернути. Але ще хочу сказати, є одне наше упущення, про яке я хотів би сказати, це екстрена швидка медична допомога. Мова йде про те, що там ми дійсно заборгували. І ми вийдемо в український парламент з окремою програмою підтримки і розвитку екстреної медицини. Дякую народному депутату Сисоєнко, що вона поставила це питання, привернула увагу до тієї проблеми, яка, на превеликий жаль, має місце. ми будемо працювати над тим, щоб охорона здоров'я стала кращою. І ще одна річ, наша спільна ініціатива – 17 мільйонів 800 тисяч рецептів сьогодні виписані хворим, хронічно хворим, які раніше не могли дозволити собі лікуватися, сьогодні вони отримують безкоштовні ліки, вот результат нашої роботи, вот результат, що ми не дали вкрасти гроші і не дамо, хто би як за це не боровся. І не треба на плечі однієї Супрун перекладати 20 років безвідповідальності і хауса в охороні здоров'я. Дякую за вашу увагу. Дякую. Зараз 20 хвилин виступи від народних депутатів. І я наголошую, не будуть, не будуть скорочені виступи, буде тих самих 20 хвилин. Прошу провести запис на запитання від народних депутатів.

вчора двоє рибалок заарештованого судна "Норд" незаконно перетнули кордон України, вилетівши за незаконно наданими їм російськими паспортами з Києва до Мінську, а далі вже до тимчасово окупованого Криму. Я думаю, що ви добре взагалі обізнані з ситуацією щодо із судном "Норд". В мене до вас питання, пане Прем'єр, я хочу, щоб ви послухали. Питання в цьому,:чому до цього часу не оголошені персонами нон-грата ті російські дипломати, які тижнями возили українських рибалок по всій території України, намагаючись їх незаконно переправити до тимчасово окупованого Криму? Хто понесе відповідальність за вчорашнє безглуздя? Чому так зганьбили зусилля прокуратури Криму, прокуратури України, спеціальних служб, відпустивши… 30 секунд, будь ласка. ЧУБАРОВ Р.А. Я хочу закінчити. Хто буде відповідати за те, що у нас немає взагалі охорони кордонів? Хто це допустив? Дякую, вельмишановний пане Рефате. Я не знав про ту проблему, про яку ви щойно зазначили, щодо виліту за кордон нашої держави Хочу вам сказати, що стосується дипломатів, то рішення про виселення їх приймає МЗС. А от щодо заборони в'їзду і інші санкції, тут приймає І мені важко зараз прокоментувати, оскільки Служба безпеки України не належить до компетенції уряду. Але мені важко сказати, чому так відбулося. Я сприймаю вашу інформацію як запит,

Прошу передати слово Тарасу Батенко. Шановний Володимир Борисович! Тарас Батенко, Українське об'єднання патріотів "УКРОП", Львівщина. Тема, про яку ми фактично постійно мовчимо, - це тема збереження історичної спадщини, унікальної національної історичної спадщини. Кожного року, Володимире Борисовичу, ми не дораховуємося унікальних перлин наших національних. У моєму виборчому окрузі на Золочівщині цього річ починає серйозно обвалюватися національна пам'ятка архітектури – замок ХV століття, Поморянський замок. Протиаварійні заходи, які може здійснити обласна державна адміністрація, на жаль, недостатньо, і фактично ми цю унікальну перлину архітектури і культури можемо втратити назавжди. Я би просив вас так само, як ви робите жести унікальні щодо перинатального центру, зробити надзусилля певні і знайти певні певні кошти для того, щоб застабілізувати цю унікальну пам'ятку архітектури і залишити її для майбутніх поколінь, бо я переконаний, що втрата національної пам'яті не менш болюча, ніж втрата політичного суверенітету. Ви знаєте… Дякую за ваше запитання, пане Тарасе. Я з вами згоден тим, що треба нашу культурну спадщину берегти, тому що відновити її буде неможливо ніколи. Але я теж знаю про те, що на місцях є прояви повної безгосподарності по відношенню до таких об'єктів. Таке враження, що люди не розуміють, що це дійсно там цінність, яку треба не просто зберегти, а передати прийдешнім поколінням. Я подивлюсь на специфіку цієї будівлі, де вона, належить кому і хто нею управляє. І якщо ми зможем знайти якесь рішення, я запропоную вам. Дякую за ваше запитання. Дякую. могли його вирішити. Ми говорили вчора про депутатський запит. Я думаю, що ми зможемо на робочому рівні це питання вияснити і максимально посприяти. Отже, Мусій МУСІЙ О.С. Доброго дня! Шановний Володимире Борисовичу, останніми тижнями, особливо після мого виступу з парламентської трибуни, надзвичайний суспільний негативний ажіотаж викликало розповсюдження в наших школах книжки "Про все" так званої, "про це". В мене конкретне запитання. Скажіть, будь ласка, чи має до розповсюдження цієї книги Міністерство освіти? І чи популяризація гомосексуалізму в дитячому віці і розтління малолітніх є практикою діяльності уряду? Думаю, що ні. То чому з'являються такі книги з рекомендаціями, що це підручник для дітей молодшого шкільного віку? Там написано, на цій книзі, прямо, що це підручник. Там написано, що це для молодшого шкільного віку вона призначена. Ліквідували комісію суспільної моралі. Напевно, добре. Передали цю функцію Міністерству культури. То, напевно, Міністерство культури мало би дивитися за тим, що у нас для кого видається, бо, якщо для дорослих, це добре… Дякую, пане Олег. Ви говорите такі речі, що мені аж неприємно їх слухати. Це не є ніякою політикою уряду, про що ви говорите. Навіть не говоріть Навіть не говоріть про це. Я думаю, що це не наше рішення. Я думаю, що міністр освіти, один із найкращих наших міністрів в уряді, Лілія Гриневич, зараз вас проінформує про реальний стан справ. Дякую. Шановний пане Олеже, Міністерство освіти і науки немає жодного відношення до цієї книжки. До речі, ця книжка вже вдруге перевидається в Україні. Вперше її видали в 2008 році. І у нас на ринку є дуже багато різних книжок. Міністерство освіти і науки не займається контролем всієї дитячої літератури. Ми проводимо експертизу тільки тих методичних посібників і підручників, які йдуть в школи. Там немає в цій книжці, ми спеціально дістали цю книжку, і нам журналісти принесли, там немає написано, що вона рекомендована Міністерством освіти. Це не відповідає дійсності. ті, хто створив цю книжку, її переклав, тому що це є іноземне видання, перекладене на українську мову, ті, хто це зробили, несуть відповідальність за цю книжку. І нам треба застерегти батьків лише з свого боку тут поінформуванням, що вони що вони повинні дивитися, що вони дають читати дітям. Міністерство освіти працює з тими посібниками і підручниками, які йдуть в школу. Ця книжка ніколи не була рекомендована Міністерством освіти і науки. (Шум Христос воскрес! Питання до Прем'єр-міністра. Володимире Борисовичу, в країні іде війна. Я розумію, що для вас питання про дороги дуже болюче, але для нас питання в Донецькій, Луганській областях надзвичайно болюче в зв'язку з вивозом, щоденним вивозом поранених. На жаль, губернатори обох областей, Донецької області і Луганської, нічого не роблять для того, щоб нам спростити цей процес. Вам кажуть неправду, коли кажуть, що винні військові. Єдині дві дороги, де користуються військові, це Авдіївка – Костянтинівка і Волноваха – Маріуполь, вони єдині якраз у придатному стані, вся решта доріг не існують. Ми не можемо вивезти поранених ні з Світлодарська. У нас критична ситуація з вивозом як важкохворого населення з Маріуполя і тим більше поранених. У нас проблема, що ми не можемо підняти навіть на військових гелікоптерах немовлят з Маріуполя. У нас, дійсно, там дуже критична ситуація з дорогами, Володимире Борисовичу, іще раз, ми просимо, зараз я виступаю від всіх військовослужбовців, особливо медиків на війні, нам потрібен ваш особистий контроль над ремонтом доріг в Донецькій і Луганській області. У нас критична ситуація з вивозом поранених. Ми дійсно зараз кожен раз ризикуємо здоров'ям наших героїв, вивозячи їх на стабілізаційні пункти - це в центральні районі лікарні. Плюс ми маємо велику Я дякую вам за ваше запитання. Я обов'язково, вже, в принципі, поки ви виступали, я доручив віце-прем'єр міністру Кістіону провести нараду за участю всіх. Там, ви знаєте, є особливі умови управління цими територіями, там не обласні адміністрації, а військово-цивільні адміністрації і там є певні особливості. Тому все, що буде залежати від сприяння уряду, ми подивимось, що можемо зробити. Але проаналізуємо ситуацію, проаналізуємо наявні ресурси і те, як їх спрямовують на вирішення тих проблем, про які ви говорите. Безумовно, це важливі питання, які ви порушуєте. Дякую. Шановний Володимир Борисович, в мене до вас три коротких запитання. Перше: щодо доріг, конкретика. 300 мільйонів було виділено на місцеві дороги в Полтавській області. Керівник "Облавтодору" Володимир Трояновський. Міст через Сулу падає, все, я думаю, в цьому році він рухне. На дорогах ями, що голови райрад залазять з головою, навіть не по пояс, ми тут демонстрували. Прошу взяти на особистий контроль. Друге питання. Нещодавно відвідав Одеський художній музей і довідався, що 8 тисяч картин знаходяться і зберігаються в дуже жахливому стані. Така ситуація саме з картинами з колекції Потоцьких у вас, у Вінниці, в надзвичайно тяжкому стані. Якщо ми не дбаємо про культуру, то за що ми тоді воюємо і чим ми відрізняємося від східного сусіда? І нарешті третє, якщо про війну. 30 секунд, будь ласка. МОСІЙЧУК І.В. Питання до міністра оборони. Пане Святослав, скажіть, будь ласка, як може бути воєнкомом Приморського району Одеси особа, яка в 2015 році в часи боїв в Дебальцево купила собі квартиру в окупованому Криму? Це пан Лобан. Дякую. Дякую, пане Ігор. По Полтавській області, можу вам сказати, що ми, дійсно, виділяємо достатньо серйозні ресурси. Але я перепровірю по тим планам, про які ви сказали, по тим районам. Насправді в цьому році вперше піде 11 мільярдів на місцеві дороги. Я думаю, що у вимірі реальних грошей це в три-чотири рази більше грошей. Але ви праві в тому, що їх можна використати по-різному. Можливо, зробити хороший, якісний, чесний ремонт, і буде стояти дорога нормально там і 5, і 10 років. А можна це зробити тяп-ляп 0- і воно звалиться. Але хочу сказати одну річ. Дивіться, от щоб ніхто не плутав по дорогам Ми робимо зараз іноді пломбування доріг, це такий ямковий ремонт, який не є довговічним. Він може стояти 3, 6 місяців. І зрозуміло, коли зима, літо, воно просто зруйнується. Наше завдання зменшити кількість поточного ремонту ямкового протиаварійного, і збільшити кількість капітального ремонту реконструкції доріг. От ми зараз ідемо по цьому шляху. Ну, коли десятки років не ремонтували дороги, коли вони знищувались…Подивіться, Одеса-Київ, Київ-Одеса. зробив ще покійний міністр Кірпа в 2003-2004 році, ніхто до цього не дивився до цієї дороги, вона простояла там скільки: 10,12, 15 років - і розвалилася. Але якби за нею кожен рік дивилися нормально, вона би в такому стані не була. Це свідчить про те, що у нас є там декілька періодів. Пару доріг зробили до 2012-го року, року, до Євро-2012 парочку. Одну дорогу, можливо, більше там зробили, ще там в 2003-2004 році, і ще одні дороги робили в період до Олімпіади-80 в 1979 році, коли приблизно от я народився, І тому ми маємо такий жахливий стан. Перепровіримо, що по Полтаві. Тепер, одне зауваження. Не "у вас на Вінниччині", а у нас на Вінниччині. Україна єдина. І Полтавщина, і Вінниччина, і Харківщина, і Чернігівщина, і Луганщина і так далі. Тому я подивлюся по цим питанням. Я не знаю, музей він підпорядкований чи області, чи це державний, подивимося, яке фінансування області. цього, ну, мають отримати до цього… І, до речі, хочу сказати, Полтавська обласна рада. Скільки блокує сьогодні виділення нових можливостей для добичі українського газу? Уявляєте, що це таке? Блокують наших взамін взамін на те, щоб ми купили газ за валюту! Це катастрофа, я наголошую на цьому. Буду просити народних депутатів. Мені кажуть про те, що там хтось вже з корупційними історіями ходить по залу і блокує ці всі історії. Я буду просити обласну раду, буду просити партії обласної ради. Врешті-решт, створюйте конкуренцію, нехай приходять, добувають, нехай роблять Україну сильнішою. Менше будемо купувати за валюту. Більше здобудемо українського газу, одразу зможемо зменшити ціни. Ну як же цього не розуміти? Це державний інтерес. Вже і ренту на місцях залишили 5 відсотків. Ну що ще ми маємо зробити для того, щоби масштабно пішли конкурентно працювати. По музеям подивимося, пане Юрію, і проінформуємо. Дякую за ваше запитання. Шановний Володимире Борисовичу! Питання стосується, в 2015 році Верховна Рада прийняла законодавство, яким дозволила державі відновити контроль над підприємствами державного сектору економіки, в яких у держави 51 відсоток, але менше 60-ти. Є приклад, де було змінено керівництво "Укрнафти". Але є й інше велике стратегічне підприємство, "Запорізький титаномагнієвий комбінат", в якому у держави 51 відсоток, але з 2013 року керує цим підприємством пан Сивак, поставлений ще паном Фірташем, який володіє міноритарним пакетом в цьому підприємстві. В 2016 році, після набуття навіть зміни до цього законодавства, пану Сиваку була вручена підозра САП про розтрату 500 мільйонів гривень цільових, які були в цьому підприємстві. Але, на жаль, за 2 роки, з того моменту, коли йому навіть було вручено підозру, Кабмін і Фонд держмайна не спромоглися узгодити кандидатуру виконуючого обов'язки, щоб відсторонити та призначити нового керівника даного державного підприємства. Прохання взяти під особистий контроль роботу Мінекономіки та Фонду держмайна щодо зміни керівництва та відсторонення… Дякую, пане Павло! Я хотів би сказати про те, що ви праві в тому, що ми не досягли поки що прориву в належному корпоративному управлінні і в зміні підходів до формування сучасного менеджменту в державних компаніях. Але є добра новина в тому, що ми переформатували зараз роботу уряду щодо приведення до високих прозорих стандартів відбір цих керівників. Створена нова робоча група з нашими міжнародними партнерами в уряді, вже оголошені конкурси публічні на ряд наглядових рад у великих державних компаніях. І ми будемо все робити для того, щоб всіх тих, хто не здатний забезпечувати державний інтерес, змінювати на тих людей, які мають конкурентні знання і здібності для того, щоб бути публічним, яскравим і якісним менеджментом. Справедливо ставите питання, ми цим зараз якраз на стадії реального вирішення цих проблем. Дякую. Дякую вам. І я ще дам хвилину для відповіді міністру оборони на попередні питання. Будь ласка, пане Полторак. Але я хотів би нагадати всім присутнім, що я чотири роки вже міністр оборони і, я думаю, що народному депутату треба знати, що мене звуть не Станіслав, і не Святослав, а Степан. Так само я не можу знати, як прізвище військкома Приморського району, тому що це є номенклатура командуючого Сухопутних військ. Але за ту інформацію, яку ви надали, я вам дякую, я обов'язково розберуся і прийму правове рішення, і повідомлю вас про результати цього рішення. Дякую Сисоєнко Ірина передає Роману Семенусі. Будь ласка, пан Роман. 11:04:58 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановний пане Прем'єр-міністр, часто від вас і від уряду загалом чуємо про бурхливе економічне зростання, проте цифри вказують на зовсім протилежне. За офіційними даними Національного банку України, в березні цього року інфляція склала 13 відсотків. Хоча ж у поданому вашому бюджеті показник закладеної інфляції 7 відсотків, по факту, вона вже в половину більша ніж планували. В чому звертаю вашу увагу, під час бюджетного процесу "Самопоміч" звертала вашу увагу на нереалістичні макроекономічні показники, на яких побудований бюджет. Більше того, маємо стабільний негативний тренд, скорочуються золотовалютні резерви, особливо за останні 5 місяців, і на 1 квітня цього року вони вже становлять 18 мільярдів доларів. Не краща ситуація на єдиному казначейському рахунку, коли станом на 1 квітня 2016 року, коли ви ставали Прем'єр-міністром і обіцяли показати, як керувати країною, на єдиному казначейському рахунку був 21 мільярд гривень. На 1 квітня цього року показники на єдиному казначейському рахунку скоротилися більш ніж в три рази і становлять трохи більше 8 мільярдів гривень. Тому якщо так нібито бурхливо зростає економіка, чому ж всі макроекономічні показники і інші цифри, які говорять про стан економіки, показують зворотнє? Що з публічними фінансами платників податків? Дякую. 11:06:26 ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую за вашу запитання. Це останнє було крайнє запитання, так. Якщо

Дякую, пане Голово. Скажіть, будь ласка, хто чув від мене слово про бурхливе економічне зростання? Я ніколи такого не говорив, може, ви когось іншого слухаєте. Я говорив про те, що економіка сьогодні демонструє відновлення свого зростання. Я говорю про те, що ми заклали макроекономічний прогноз: 3-відсоткий рівень зростання. Сьогодні всі експерти, в тому числі МВФ, говорять про те, що зростання буде 3,2; 3,3; 3,4 відсотки, тобто більше нашого прогнозу. Що стосується інфляції, то взагалі я вважаю, що вам треба більш коректно показувати… більш коректно цю цифру називати. Чому? Тому що у березні вона не могла ставити таку цифру, це в річному вимірі вона може ставити таку цифру. Але тут нам потрібно над чим працювати? економікою, над покращенням стану імпорт-експорт і так далі, і так далі. Ми про це говоримо постійно, але ми внесли 35 законів спільно з вами для того, щоб зміцнити економіку, це реальна робота. То від того, що будемо говорити більше-менше, нічого не відбудеться. Робочі місця, робота, зарплата, податки, зменшення тиску у зовнішніх боргів - оце дасть нам можливість побудувати якісне зростання економіки. Я говорю про те, що наша мета - 5,7 відсотків економічного зростання, а для цього нам треба буде і ваша підтримка як депутатів Верховної Ради України, і, слава Богу, ми над цим з вами сьогодні працюємо. Думаю, що в 2019 році ми зможемо забезпечити, або в кінці цього року, більше зростання, ніж ті прогнозні показники, які ми маємо. Тепер що стосується, вельмишановний пане народний депутат, щодо єдиного казначейського рахунку. Дивіться, ми прожили перший квартал, і в березні місяці, до вашої уваги, український уряд заплатив по зовнішнім боргам

а зовнішня підтримка нам потрібна тоді, коли Україна належить до клубу демократичних держав. Тому нам потрібно буде в тому числі прийняття антикорупційного суду вже в травні місяці. Тому що ми маємо вийти на перезапозичення, віддати борги, які брали не ми з вами. Вибачте, але Арсеній Петрович Яценюк списав державного боргу, реструктуризовано 3,8 мільярда доларів, і це було зменшення боргу. Але всі роки до 14-го року його нарощували. І тепер хочуть нас цим випробувати? Тому я хочу наголосити на тому: так, ми залежні сьогодні від зовнішніх запозичень, це правда... ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, одну хвилину. Ми залежні сьогодні від зовнішніх запозичень, нам треба забезпечити сталу макроекономічну стабілізацію, про що я говорив сьогодні з трибуни парламенту. Не злорадствуйте, у нас нормальні валютні резерви країни, але вони можуть бути більшими, якщо ми виконаємо з вами спільне домашнє завдання: і появу антикорупційного суду, і продовження нашої програми підтримки макрофінансової з Європейського Союзу, 1,9 мільярда такої підтримки маємо від МВФ і 1 мільярд євро від Європейського Союзу. Але чого я хочу? Я хочу, щоб ми віддали всі борги, щоб ми стали незалежною державою, щоб ми перестали віддавати те, що брали до нас, щоб ми почали акумулювати те, що будемо віддавати українським громадянам, у цьому є наш пріоритет. І тепер, що стосується діяльності уряду.

допомагайте. І хочу вам передати звіт українського уряду за 2017 рік, вивчайте, читайте і, будь ласка, давайте свої поради. Дуже дякую щиро. ГОЛОВУЮЧИЙ. І заключне запитання. Федорук Микола Трохимович, будь ласка. 11:10:45 ФЕДОРУК М.Т. Шановний Володимир Борисович, перш за все, політика децентралізації уряду Арсенія Яценюка і вашого уряду дала безпрецедентні можливості для місцевих органів влади. І відповідаючи, можливо, на запитання, чому зменшилися кошти на казначейському рахунку, вони значно збільшилися, кошти місцевих бюджетів. В свій час ми про таке могли лише мріяти. І питання, всі ми задаємо питання щодо доріг. Є пропозиція, і питання і пропозиція: як ви дивитесь на те, що відомо, що дороги, які побудовані, особливо в історичних містах, із природньої бруківки служать в рази довше – в 50 і більше років, але оплата за виконання робіт, важкої роботи по укладанню цієї бруківки дуже мізерна – 26 гривень за квадратний метр. Люди не йдуть у цю професію, їдуть за кордон, де їм платять значно більше. Як ви дивитесь на те, щоб … Як ви дивитесь на те, щоб змінити ДБН і збільшити в рази оплату за цю роботу? І це буде довговічність доріг, особливо в історичних містах. Дякую. Будь ласка, дайте свої розрахунки і звернення, я направлю в Мінрегіон, щоб вони подивилися. Я думаю, що ручна праця, вона завжди має бути дорожча, ніж асфальтоукладчикам закатувати асфальт, це безумовно. Правильно ви сказали про те, що на єдиному казначейському рахунку бюджетних коштів місцевих бюджетів в рамках децентралізації. Але я би хотів, щоби цих 64 мільярда інвестували в розвиток національної економіки. Тоді ми будемо мати реальні ресурси для подальшого зростання. Але я наголошую на тому, що нам потрібно діяти далі для того, щоб в першому півріччі забезпечити продовження співпраці з міжнародними партнерами і якісно проводити далі політику по збільшенню зростання нашої економіки. І про економіку. Що таке 3 відсотки зростання? На хвилиночку, 471 мільярд гривень, який має бути вироблений українськими руками і українським інтелектом. Це 471 мільярд гривень додатково до минулого року, який… української продукції, яка буде завойовувати нові ринки. Тому давайте, друзі, працювати над тим, щоби економічний ріст був пришвидшеним. Антикорупційний суд дасть можливість нам одразу збільшити в рази, в тому числі і динаміку залученні інвестицій. Чому? Тому що довіра до України буде зовсім іншою з боку наших міжнародних партнерів, справедливу судова система має дуже важливе ключове значення. Ще раз дуже дякую за ваші запитання, колеги. Дякую за вашу підтримку. Ідемо вперед, маємо бути сильними, маємо бути чесними і маємо бути ефективними по відношенню до нашої держави і наших громадян. Ще раз дуже вам дякую. "Година запитань до Уряду" завершена. Давайте подякуємо Прем’єр-міністру, уряду українському і побажаємо плідної роботи Дякую